**Zgrebec, Dragica (SDP)** I sada ćemo priječi na raspravu kao što je jučer preloženo. - Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbora za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Molim vas ako napuštate dvoranu, jel potrebno dati kraću stanku? U ime predlagateljice prijedlog odluke obrazložit će ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite ministrice. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je prijedlog odluke

Kolegice i kolege ako kanite izaći izađite u tišini, a ako kanite slušat onda sjedite u klupe. hvala lijepo. Dakle, pred nama je Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Riječ je o parku prirode koji je takovih proglašen 1999. godine. 2001. je započeto sa izradom ovog prostornog plana i on je bio u raznim fazama do 2013., u 2013. završili smo zadnju prethodnu raspravu i krajem 2013. pokrenuli javnu Riječ je o prostornom planu, odnosno o prostoru koji obuhvaća područje, dakle djelomično je na području Karlovačke županije a većim dijelom je na području Zagrebačke županije. Karakteriziraju dva velika vrha, jedan vrh Žumberačke gore to je Sveta Gera i najveći vrh Samoborskog gorja Japetić. Riječ je o tome da se na području od 333 kvadratnih kilometara koliko obuhvaća ovaj prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje nalazi 132 naselja. No, međutim pokazuje niz povijesnih pokazatelja koji govore o tome da je krajem 19. stoljeća na ovom prostoru živjelo preko 16 tisuća stanovnika dok danas ima 3 300 stanovnika. Kad malo se radi i analizira postojeći stambeni fond, odnosno postojeće zgrade koje su namijenjene za stanovanje više od 35% tih zgrada nije namijenjeno stalnom stanovanju nego povremenom stanovanju. No, međutim riječ je o jednom interesantnom prostoru, prostoru koji je interesantan sa svih svojih aspekata ne samo prirodne i kulturne baštine. Kad je riječ o podjeli prostora i kad je riječ o razgraničenju prema stupnju zaštite tada imamo tri stupnja zaštite. Prvi stupanj zaštite je stroga zaštita i od prilike 0,21% površine parka prirode se odnosi na tu strogu zaštitu koja je jednako podijeljena u dva stupnja A i B. A je ono područje gdje zaista vrlo kontrolirani dolazak može biti i samo za potrebe znanstvenih istraživanja, B je nešto otvorenje područja, ali nije otvoreno za posjetitelje. Tu se posebno ističe sekundarna prašuma kutu, posebni rezervati šumske vegetacije, izvorišni dio potoka Slapnica i svi geolokaliteti i nalazišta fosila i rijetkih stijena. Zona B je zona aktivne zaštite, to je 89,71% površine parka prirode i to je zona u kojem je dopušteno posjećivanje, dopušteno korištenje za sport, rekreaciju ali je apsolutno pod strogom aktivnošću i nadzor nad tom području vrši javna ustanova. I treća zona, to je zona korištenja, dakle zona koja je namijenjena za naselja, za infrastrukturu i to je 10,08% površine parka. Kad je riječ o kulturnoj baštini tada na području parka prirode se nalazi 57 objekata koji su objekti zaštićeni, a 25. srpnja 2013.je donešeno rješenje o stavljanju pod preventivnu zaštitu kulturnog krajolika Žumberak-Samoborsko gorje, Plješivićko gorje. Malo o aktivnostima i onom što se dešava i što se može dešavati na prostoru parka prirode. Prvo i osnovno su naselja, dakle nema mogućnosti širenja naselja, nema mogućnosti širenja građevinskih područja no međutim u okviru tih naselja imamo mogućnosti izgradnje, mogućnosti izgradnje stambenih objekata, rekonstrukcija postojećih objekata, određene gospodarske aktivnost. Zatim kad je riječ o ugostiteljstvu i turizma, jednako tako postojeći planinarski domovi se mogu rekonstruirati, mogu se privesti boljoj namjerni i omogućeni su jednako tako područja koja su namijenjena za ugostiteljstvo, odnosno za turizam. Izuzetno veliku važnost na ovom području čine pješačke staze, dakle čini sve ono što je i funkcija parka prirode, to znači da se posjećuje i da ima svoju edukativnu ulogu, edukativan značaj. u prostor parka prirode predviđeno je za ulazak 6 ulaza, uz svaki je ulaz je predviđeno i parkirališna površina, naročito za parkiranje turističkih autobusa. autobusa. Činim posebno naglasak na dvije teme. Jedna tema je zaštita od visokih voda. Dakle, bez obzira što na području parka prirode nemamo nekakve visoke vode koje bi svojim povećanjem mogli izazvati problem, ali svako područje, odnosno svaki dio Hrvatske, pogotovo karakterizira ovaj dio gdje imate gorje, ima i veliko slijevanje voda koje mogu izazvati odrone, mogu izazvati devastacije u prostoru, stoga je posebni naglasak napravljen na rekonstrukciju postojećih retencija i izgradnju novih retencija iz jednostavnog razloga da se na ta retenciona područja koja su vrlo često prirodnih obilježja omogući skupljanje tih visokih voda. I ono što je jednako važno je eksploatacija mineralnih sirovina. Na području parka prirode sada postoji jedno eksploatacijono polje koje može raditi sve dok ima svoju koncesiju i ono se ne može proširivati i naravno neće moći dobiti nekakvu novu koncesiju. No međutim, jednako tako na području Parka prirode Žumberak, nalazi se ostaci nekadašnjih eksploatacijskih polja, dakle pred nekakvih 40, 50 godina na ovim našim područjima za potrebe gradnje su se otvarala tzv. pozajmišta. Iz tih pozajmišta uzeo se materijal koji je bio potreban, dakle to je bio kamen ili se prerađivao u šljunak i ta pozajmišta su ostala kao rak rane, odnosno devastacija u prostoru. Takvih je u različitoj fazi ili pozajmišta ili eksploatacija napuštene ima 16 na području Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje i ovim prostornim planom je detaljno rečeno što i kako se u budućnosti treba desiti s njima. Nešto od toga već priroda učini, … učini sanacije, no međutim na nekim od tih pozajmišta bit će potrebno učiniti i sanaciju, dakle gdje bi čovjek trebao učiniti neke aktivnosti u tom dijelu. Riječ je o jednom vrlo interesantnom prostoru, prostoru koji … svojih prirodnih karakteristika i ovih karakteristika koje su sa zaštite i s aspekta kulturne baštine značajni i imaju važnost je '99. godine proglašen parkom prirode i evo, imamo mogućnost zaista po prvi puta nakon jednog ipak, duge procedure donijeti i prostorni plan za to područje. Hrvatski sabor razmotri i nadam se i donese ovaj prostorni plan, u Hrvatskoj ćemo imati još 4 područja koja su parkovi prirode, koji nisu pokriveni prostorno planskom dokumentacijom, no međutim to je isto u visokoj fazi dovršenja i ja se nadam da ćemo imati mogućnost i sljedeće godine donijeti još jedan prostorni plan. Naime, imate i sami priliku vidjeti da tempo koji smo si nekako zadali je da barem svake godine jedan prostorni plan, odnosno jedan prostor koji je u visokoj zaštiti s aspekta prirodne zaštite, dakle nacionalni parkovi i parkovi prirode da dobije svoj prostorni plan. Ove godine, evo, ovo je već treći prostorni plan jer smo malo ubrzali, no međutim, zaista nekakav … od jednog prostornog plana godišnje bi bio apsolutno prihvatljiv i mi ćemo se potruditi da to tako i bude. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Da. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministrice, ravnateljice, kolegice i kolege. Dakle, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na svojoj 35. sjednici održanoj 24. rujna ove godine razmotrio je i raspravio prijedlog o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje i to kao matično radno tijelo. Dakle, područje parka koje zauzima 333 kvadratna kilometra smješteno je u zapadnom dijelu RH, uz slovensku granicu s većim dijelom na području Zagrebačke županije, manje na području Karlovačke, sa svim svojim osobitostima, broji 132 naselja, sve manje stanovnika i 35% već stambenih jedinica služe uglavnom za povremeno stanovanje. Nadalje, predmetni plan prošao je i to je posebno interesantno, prošao je 4 prethodne rasprave, dakle 2004., 2006., 2007., 2013. prošao je i javnu raspravu od prosinca 2013. do siječnja 2014. godine. U tom periodu istaknuto je oko 180 primjedbi, od toga 70% je uvaženo, a od tih 70% u potpunosti, 30% djelomično. Dakle, park prirode koji u sebi sadržava i aktivnu zonu zaštite od 89%, strogu zaštitu od 0,21% i zonu korištenja od 10,8% Ovaj odbor je prihvatio ovakav prijedlog zakona i iskazao je stav za što skorije donošenje prostornog plana Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje upravo iz razloga što ovaj se višegodišnji proces provođenja prethodnih rasprava otegao i smatramo da je itekako to potrebno uvažavajući i činjenicu da se prostor nalazi na na području dvije županije, a i uvažava potrebe stanovništva da bi se njihovi interesi mogli uskladiti i sa zaštitom krajobraza i djelatnosti tog stanovništva. I ono što je odbor otvorio kao pitanje i smatra da ga treba raspraviti i na ovoj sjednici jest kategorizacija dijela ceste u državnu u državnu cestu jer je po nama to u suprotnosti sa načelima zaštite prirode Natura 2000.godine. svojoj sjednici donio prijedlog da se donese odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje i to jednoglasno. **Stazić, Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Ivica Mandić. Izvolite. Hvala i vama. rasprave o Prostornom planu Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje bih rekao da ministarstvo na čelu sa ministricom ovaj posao po pitanju zaštite ovih itekako vrijednih prirodnih bogatstava RH odrađuje na najbolji mogući način i volili bi da do kraja mandata i ostale parkove prirode i nacionalne parkove za koje nismo donijeli prostorno uređenje da to dovršimo. Ovdje bih na početku rekao nekoliko osnovnih karakteristika o proglašenju Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje da je to uradio Sabor 1990.godine u 5.mjesecu da je već u 9.mjesecu osnovana javna ustanova park prirode. Sa ovim prostornim planom želimo zaštititi sve proredne vrijednost u kojem su prije svega posebno naglašena ekološka obilježja i nacionalna i međunarodna obilježja, da je to krajobraz koji je po svom svom obliku i po svom viđenju jako lijep i da na tom prostoru ima vrlo veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, da ovaj vrijedan krajobraz treba koristiti i odgojno, kulturno-povijesno, turistički, rekreacijski. Ovaj park prirode obuhvaća 333 km i on ima osnovni cilj zaštititi i promovirati prirodne i kulturne ljepote i vrijednosti ovoga kraja. Ono što je posebno važno i treba naglasiti da ovaj park prirode u biti susreće nekoliko područja dinarskog, alpskog i panonskog i ovaj park prirode je prelazak iz ovih jednih u druge i treće iz tih razloga taj park prirode ima i posebno značenje. Park prirode se proteže na nadmorskim visinama od 400 do 700 metara možemo reći da ovaj prostor s vremenom gubi veliki broj stanovnika, da na ovom prostoru ima 132 naselja i 3 grada, ali je važno napomenuti da ona naselja koja nisu gradovi da je 35% stambenih jedinica služi isključivo za privremeno stanovanje. Ono što bi možda moglo popraviti sliku povratka u ove prostore ovo što predlagač i predlaže da bivša županijska cesta 3297 koja prolazi ovim parkom prirode da se postavi u cestu višega reda u državnu cestu cestu i komunikacije označavaju i to po mogućnost kvalitetnijeg stanovanja. Iako smo mi na odboru o ovome problemu razgovarali, ali trebamo uvažavati i struku koja je ovo predložila i mislim da to neće značajnije narušiti ovaj park prirode. Ono što je najbitnije kod ovog planskog dokumenta prostornog uređenja ovoga prostora da je on prošao jednu dugu javnu raspravu 2004., 2006., 2007.i završna rasprava bila je u 2013., znači jedan postupak demokratski u kojem su mogli davati svi svoje prijedloge i dalje ću poslije u daljnjem izlaganju pohvaliti neke posebne karakteristike ovoga prostornog plana. Tako da je završna javna rasprava o ovom dokumentu o kojem mi raspravljamo održana od 6.12.2013.do 7.1.2014.i ovaj plan je bio na uvidu u Zagrebu i u gradu Ozlju. Na ovaj prostorni plan bilo je predloženo 47 podnesaka ili 180 očitovanja od kojih je 94 prihvaćeno, 34 djelomično i 52 prijedloga nisu prihvaćena. Ono što ovaj plan obuhvaća da obuhvaća sličnu kategorizaciju kako smo kategorizirali i u ostalim parkovima prirode i nacionalnim parkovima zonu stroge zaštite od 0,21% ovog prostora ili 0,71 km aktivna zona zaštite 89,71% ili 307 km kvadratnih i zona korištenja od 10,08% ili 34,52 km Ono što svakako treba napomenuti da u ovom parku prirode se nalazi preko tisuću biljnih vrsta od koje su posebno zaštićene, zatim tu imamo bogate šume koje obiluju hrastom kitnjakom i grabom u nižim predjelima, a u višim predjelima hrast medunac i crni grab. Dok na nadmorskim visinama iznad 500 metara imamo šume bukve. Ono što je također bitno napomenuti da ovaj prostorni plan točno naglašava u članku 140. gdje je poimence naveo sve one biljne i životinjske vrste koje su posebno Mislim da je to svakako dobro i vrlo poučno. Osim biljnih vrsta šuma imamo preko 377 vrsta gljiva, 79 lišajeva a od faune faune tu imamo od velikih životinja zvijeri smeđeg medvjeda, vuka, zatim nekoliko vrsta zmija, guštera. A posebno su važni i neistražena živa bića koja žive u podzemlju u Kraškim spiljama i to je također vrijeme da se to ispita. Ovdje kada govorimo o fauni tu dolazimo do jednog segmenta koji se može vezati na gospodarstvo po pitanju lova ribolova jer ovaj prostor također je bogat sa vodama i koje su vrlo kvalitetne. Na prostoru parka prirode on obuhvaća dvije županije, županiju Zagrebačku i županiju Karlovačku a od gradova imamo Samobor, Jastrebarsko i Ozalj i 132 naselja. Ono što također je jako dobro u ovom prostornom planu da su mogućnosti razvoja naselja planirana i da su moguća i da su ona podijeljena u tri kategorije: naselja za prostorni razvoj do 5 hektara, naselja od 5 hektara do 10 hektara i naselja većih od 10 hektara. Člankom 3. ovog prostornog plana odlično su postavljeni ciljevi zašto donosimo ovaj prostorni plan a sa člankom 7. govori točno o namjeni ovih prostora. Ono što je važno da je ovim prostornim planom, da su šume podijeljene u tri kategorije: u gospodarske šume, zaštitne šume i šume od posebne namjene. Ista takva kategorizacija je napravljena i kod tla. Osobito vrijedno, obradivo poljoprivredno zemljište, ostala obradiva tla i ostalo poljoprivredne zemljište i šumsko zemljište. Ono na što se treba posebno obratiti pozornost zbog slabe naseljenosti i zbog malog broja korištenja pašnjačkih površina da kao u ostalim parkovima prirode imamo neplansko širenje šuma. To je problem na koji se mora voditi posebne brige i mislim da javna ustanova koja će imati ovaj dokumenat kao zadatak mora o tom problemu posebno voditi računa. Također zbog vrlo velikih nalazišta i nalazišta izvorišta, ta izvorišta moraju voditi se posebnu brigu i čuvati pogotovo kod gradnje i prometnica i održavanje prometnica, to također regulira članak 50. Ono što je vezano za gospodarstvo sigurno su važni planinarski domovi koji su smješteni na nadmorskim visinama od 400 do 700 metara i koja ima ukupno 295 ležajeva. Također mogućnosti i kapaciteti lovačkih domova kojih se na ovom, na području parka prirode nalazi 10. Ono što je važno da smo sa ovim dokumentom i prostornim planom Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje dobili dokumenat kojim se omogućava daljnji razvoj i mogućnosti gospodarskog korištenja unutar parka prirode. Jer park prirode imati će vrijednost ako spojimo mogućnosti života u njima i razvoj gospodarskih djelatnosti. Ovaj prostorni plan daje mogućnost za održivi i razvoj i održivi prosperitet ovoga parka prirode koji je u neposrednoj blizini grada Zagreba i u tome je njegova vrijednost. Vjerujemo da će sa državnom cestom bivša županijska doprinijeti da ovaj prostor oživi i da bude na korištenje. Hvala lijepo. Klub će podržati Prijedlog plana parka prirode. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada govoriti će poštovani Zlatko Tušak. Izvolite.

Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Park prirode Žumberak, Samoborsko gorje je svega 30 kilometara od Zagreba i Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Žumberak je vrlo bitan jer radi se o parku prirode koji je jedan od 11 parkova prirode u Hrvatskoj to imamo i još 8 nacionalnih parkova i to su ljepote koje itekako krase ovu našu zemlju. u obrazloženju naveo da je javna rasprava o donošenju prostornog plana trajala od 6. 12. 2013. do 7. 1. 2014. godine. Ja ću se ovdje na neki način i ponoviti sa prethodnikom oko određenih podataka gdje je izneseno da je podneseno 47 podnesaka podnesaka sa 180 očitovanja, prihvaćeno je 94, 34 djelomično, dok 52 odbijeno, a unutar toga bilo bi dobro da su i navedene one bitnije stvari koje su odbijeni i zašto su odbijeni. Površina parka prirode iznosi 333 km2, prethodno je i kazano da ima 132 naselja u tom području sa negdje 3300 stanovnika, ali je vrlo bitno reći da stalno naseljeno je negdje manje i iznosi oko 2200 stanovnika što je stvarno mali broj za ovakvo područje. Po tome ispada da negdje oko 7 oko 7 stanovnika je po km2 tog prostora. Park obuhvaća dijelove Zagrebačke županije i Karlovačke županije. U okviru Zagrebačke županije je unutar granice Općine Žumberak te dijelova Općine Klinča selo i Krašić te područja gradova Samobor i Jastrebarsko. U okviru Karlovačke županije je puno manje, obuhvaća samo područje grada Ozlja. Granice Parka Žumberak i Samoborsko gorje nalaze se uz granicu Republike Hrvatske i ovo područje Parka prirode proglašeno je još 28. svibnja 1999. godine. Najviši vrh o čemu je bilo govora je Sveta Gera sa 1178 metara, dok u Žumberku je najviši vrh Japetić sa 879 metara. Ono što treba posebno reći za te vrhove, posebno Sveta Gera, da je još uvijek sporno područje razgraničenja između Hrvatska i Slovenije vezano za granicu i taj dio vjerujemo da će se pozitivno riješiti vezano za Hrvatsku. Područje je bogato, prema nekim podacima ima 337 izvora, oko 260 vodotoka, nekoliko slapova, dosta špilja, jama i ono što isto treba naznačiti, da na tom području se nalazi i jama Jazovka sa počinjenim zločinima za vrijeme Drugog svjetskog rata i pred kraj Drugog svjetskog rata. Postojeća namjena površine je u izgrađenim dijelovima svega 1,8% o čemu je ministrica govorila i ima svega 623 hektara. Prometnice su obuhvaćene sa 0,5%, vodotoci sa 0,4%, dok šume su najvećim dijelom zastupljene sa 60,5%, a ostalo je 36,8%. To ostalo su voćnjaci, livade, pašnjaci, vinogradi i oranice. Iz ovog vidimo da je područje najviše pokriveno šumom i to prvenstveno sa bukvom i sa hrastom. Park prirode i ono što je ministrica rekla posebno je značajno u onom dijelu gdje služi za rekreaciju i za izletište i ono obiluje sa dosta staza staza za šetnju, negdje oko 347 km je označenih planinarskih staza. Ima i biciklističkih staza sa ukupno negdje dužinom oko 300 km i ono što ga krasi, a to je područje koje ima planinarskih objekata sa negdje oko 280 ležajeva za prenoćište. Ono što posebno treba reći u ovom sva djelatnost koja se odvija u parku ono bi trebalo imati obilježja pripadnosti ovom prostoru kako bi se sačuvao taj prostor, a ne da se devastira o čemu je ministrica rekla. I posebno mi je drago što je naznačila da po isteku ove koncesije ona se neće dalje dozvoliti, a neće se dozvoliti ni ostalo daljnje proširivanje, narušavanje ovog prostora jer je ono posebno bogato sa florom i faunom koje treba u svakom slučaju zaštititi i sačuvati. Ono što treba reći, da važnost ovom dijelu prostora moraju pridonositi poboljšani uvjeti života jer vidimo iz ovoga da ima jako puno nenaseljenih objekata i veći dio je ovdje i kazano pa bi u tom dijelu trebalo zadržati postojeće stanovništvo da ono omogući da živi i radi na tom području, ali jasno da se otvore i prostori, mogućnost doseljenja drugih u u to područje jer na takav način će i bitno biti vođenja brige o tom području. A ono što je bitno za razvoj i očuvanje parka to bi trebale biti djelatnosti, posebno da budu turističke, šumske, poljoprivredne, stočarske, ratarske, prerađivačke i proizvodne, ugostiteljske te zasnovane na malim obiteljskim gospodarstvima, a nikako da posluže za neke druge aktivnosti. Posebno tu može imati vrlo bitnu ulogu i seoski turizam koji bi trebalo itekako razvijati na tom području. Posebno područje ima svoju dugu povijest, ima mnogo znamenitosti i zato mislim da je itekako dobro da ono ostane potpunosti zaštićeno. Nešto što možda je trebalo ovdje reći, ne znam da li ministrica ima takve podatke, da li je na tom području podneseno zahtjeva za legalizaciju, koliko takvih zahtjeva ima što bi vrlo bitno bilo naznačiti vezano za zaštićeno područje, u kakvoj situaciji se nalaze pojedini objekti na tom području. I ono na kraju da završim, a to je i što je bilo pitanje i odbora koji su upozoravali na članak 156. bitno je da se taj dio ne zlorabi u parku prirode i ono što je dana mogućnost da detaljnim planovima gradovi i općine propisuju bitna je stvar da tim svojim planovima oni ne naruše ovaj dio područja i da se ne ugroze ljepote tog područja, da ne dođe do određene nekontrolirane gradnje. I bitna je stvar imati osjećaja prema ovim ljepotama u Hrvatskoj, a posebno i prema ovakvim parkovima i Hrvatski laburisti će podržati ovaj plan jer misle da je on u korist tog područja sa ovom napomenom da trebamo ipak voditi računa o ovim detaljnim planovima da ne bi došlo do narušavanja ovog područja. Hvala.

prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje će klub HDSSB-a prihvatiti. Ja bih rekao da je kada gledamo EU cijela Hrvatska park prirode i možda u tom jednom smislu bi i trebalo i o tome razmišljati. Mirisna grana cijele, svih dakle 500 milijuna stanovnika EU, država koja ima 4 milijuna i 290 000, a na svakom svom kvadratnom metru prostora je zapravo u neku ruku park prirode sa silnom raznolikošću kako to kažu biodiverzitet i svim ostalim osobinama koje neko područje ima. Što reći o samom zakonskom prijedlogu, odnosno odluci o donošenju Prostornog plana parka prirode. Već su kolege rekli statistike, činjenice itd. Ali ja bih se posebno osvrnuo na to da je Žumberak i Samoborsko gorje najzapadniji dio Republike Hrvatske, odnosno ovog središnjeg dijela, da je prosječno, ima prosječno površine šuma više negoli ostali dijelovi Republike Hrvatske, da je najviši stupanj depopulacije od svih krajeva u Republici Hrvatskoj najbolje govori sam vaš podatak da je krajem stoljeća ili početkom 20 stoljeća živjelo tamo 16000 stanovnika, da ih je sada jedva 3000, da je 30% objekata, dakle kuća zapravo samo vikendaškog tipa, u njima nitko ne živi. No, ono što mene posebno zabrinjava, a što ovaj materijal se čini slijepim za probleme koji tamo postoje. Osim te depopulacije, a i populacije koja postoji i čija je prosječna dob možda negdje preko ili oko 60 godina. Dakle, oni koji i mi donosimo sad ovaj prostorni plan za koga? Za 10, 15, 20 godina bojim se da će taj kraj potpuno opustjeti. Govorim o ljudskim resursima. Zato me i čudi da je u članku 3. ovoga Plana uređivanja prostora, a tek u stavku 15. piše zaustavljanje depopulacijskog trenda uz uvjete poboljšanja uvjeta života i standarda stanovništva naselja park. Ja bih volio kada bi to bio prvi prvi stavak toga, tih ciljeva uređivanja prostora. Jer zaista, ako ne pristupimo žurno ostvarenju svih, svega ovo što je napisano i ako to ostane samo na papiru onda zaista za 10, 20 godina nećemo imati gotovo ni jednog stanovnika na području Žumberka. Najbolje to znaju oni koji evo recimo liječničke ekipe iz Jastrebarskog, iz Vinogradske bolnice itd. koji svojim kolima često idu tamo i znaju kako to sve skupa izgleda. No, drugi problem je što ste vi ovdje u materijalu uvrstili u u članku 17. pod nazivom izletišta ili t4 tako to se zove su: Eko selo Žumberak u Koretićima, Seoski turizam "Lijepo brdo Žumberak" u Pećnom, Oštrc, Veliki Dol, Japetić, Poljanice i Sveta Gera. Sveta Gera koja zapravo i nije u hrvatskom suverenom prostoru. To je još uvijek neriješen granični spor i ja ne bih tako olako kao moj prethodnik prešao preko činjenice da mi zapravo Svetom Gerom ne upravljamo, da je tamo još uvijek slovenska vojska, iako smo i jedni i drugi u EU, da je tamo sjedište, odnosno naprave informatičke i prislušne slovenske tajne službe koja se zove SOVA, da Sveta Gera poznatija široj hrvatskoj javnosti po tom sporu, graničnom sporu koji nije riješen, a planinari znaju da se radi o zanimljivoj planini sa 2 naziva. Dakle, Trdinov vrh kako to Slovenci kažu, o dakle najvišem vrhu ovog područja 1178 metara, da itko ima 2 crkve, 1 tv odašiljač i 1 geodetsku piramidu i 1 zgradu u kojoj je slovenska vojska, a trebao bi biti planinarski dom Hrvatskog planinarskog saveza u kojem bi ti, u taj dom bi trebali dolaziti hrvatski izletnici, pa kad valjda tamo dođu, valjda će sa slovenskom vojskom zajedno tamo biti, boraviti, spavati ili ne znam ni ja što. Ne znam na koji način računate, dakle kada se donosi određeni plan, program, zakon, kako god hoćete, ako granični spor nije riješen. Nadalje, u samom uvodu ovoga prijedloga piše na stranici tri dolje u dnu piše da unutar parka moguće je obavljanje sljedećih gospodarskih aktivnosti pa piše: poljoprivreda, dakle tradicionalno stočarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, trgovina, obrtništvo, turizam. E sad, i vjerski turizam. I eko turizam i vjerski turizam. Nigdje kasnije u tekstu ne nalazim taj, ja bar tako nisam vidio možda sam u u krivu, vjerski turizam. Što to znači vjerski turizam i gdje se provodi taj vjerski turizam? A ono što je namjerno ili nenamjerno zaboravljeno, a kolega je također vrlo diskretno rekao, da se radi možda i o povijesnom turizmu, dakle jednom obliku koji također postoji. Jama Jazovka kod Sošica, ne znam kako se izgovara točno, ja kao štokavac bi rekao Sošica ali eto, dakle je svake godine posjećena velikim brojem, tisućama ljudi pa se održava i misa itd. Dakle, ona se nigdje ovdje ne spominje u materijalu, nema je. Ja ne bih htio reći da je to nešto ideološki itd., nema ideologije kod žrtava jel' kojih je na stotine ili na tisuće bačeno u tu jamu Jazovka, dakle nećemo sad spominjati da su to žrtve komunističkog režima. Ovdje u ovom prostornom planu jednostavno trebalo je u tom smislu da kažem nekakvog turizma naći mjesto i ovo povijesni turizam. Neka naša djeca, neka naša mladež, neka naši ljudi dođu, posjete to mjesto i znaju gdje su bačeni i gdje počivaju kosti mnogobrojnih hrvatskih domoljuba. Rekao sam da će klub HDSSB-a biti za ovaj zakonski prijedlog jer on vrlo precizno osim ove Svete Gere i Jazovke uređuje cijeli niz aspekata života i infrastrukture na ovom području koje je desetljećima zapuštano od svih hrvatskih vlada pa i još od one jugoslavenske u bivšoj državi. Upravo je zapuštano, prepušteno da kažem zubu odumiranja, zubu vremena. Samo je vjera i nada u ovaj kraj koji je zapravo u sastavu tzv. kralježnice Hrvatske. Dakle, spoj juga i sjevera Hrvatske, tako blizu

metropoli Hrvatskoj koja je tako da kažem u odnosu na ostale razvijena, a samo 20 km evo od Zagreba imamo ovakvo stanje kakvo je sada.

I onda kada govorimo tamo o Plešivičkom gorju, o vinogradima i vinogradarstvu onda znamo i raznorazne šale i sve ostalo. I što je ljudima i preostalo drugo? Ako bar neki popiju vina bar plate PDV na to popijeno vino pa pomažu državi. No kako država pomaže tim ljudima? Nekad je u jednoj bivšoj državi bio nekakav Fond solidarnosti pa se onda onim krajevima koji su u slabijem da kažem financijskom okviru i stanju pomagalo. više, te solidarnosti, izgleda više nema. Evo, daj Bože da i ova da i ova odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje pomogne u svim onim segmentima koje ste naveli u članku 3., dakle ciljevi uređivanja prostora. Dakle, to su očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti, očuvanje krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti, kulturnih vrijednosnih prostora, tradicionalne …/Govornik se raznolikosti prostora, kvalitete dostupnosti, zaštite i očuvanja tla itd. Ali prije svega bih volio kada bi se rezultati ostvarivanja ovog provođenja ovoga prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje odrazilo na ovaj 15. stavak ili 15. točku ciljeva, a to je zaustavljanje depopulacijskog trenda trenda poboljšanja uvjeta života i standarda stanovništva naselja parka, a pri tome bi valjalo reći i zapošljavanje ljudi u tom području. Jer bez zapošljavanja nećemo mi ništa zaustaviti. Imamo silni odljev mladih i vrlo, vrlo staru populaciju koja ako bi to tako ostalo za 20 godina neće imati ni populacije nikakve. O tome problemu sa Slovenijom znam da niste možda vi kao ministrica odgovorni ali da se 22 godine nakon osamostaljenja Hrvatske države i hrvatske neovisnosti i dalje imamo neriješen problem, a proglašavamo park prirode sa takvim problemom graničnim to ne može ostati nezapaženo. Tako da sam taj problem iznio, a evo vi postupite kako god hoćete. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja iz razloga jer svaki od parkova prirode u RH, nacionalnih parkova dobro je da ima donesen, usvojen prostorni plan područja posebnih obilježja. Tim više što se ovaj plan i njegovo donošenje već dugo vremena donosi. Praktično je donošenje samog plana započelo 2004. godine i dobro da je ministarstvo okončalo tu rekao bih dugogodišnju trakavicu i brojne rasprave i aktivnosti na donošenju prostornog plana. područja posebnih obilježja bilo za nacionalni park, bilo za park prirode nije samo u funkciji zaštite prirode, nije samo u funkciji očuvanja krajobraza i krajolika već je funkcija i namjena prostornog plana posebnih obilježja da kroz tu osnovnu funkciju omogući i gospodarske djelatnosti, poticanje gospodarskog razvoja uz jasnu usklađenost sa osnovnom namjenom zbog koje je samo područje, samo prostor zaštićen. Prema tome, držim da je dobro da se taj plan donosi i da se zajedno sa prostornim planom ta javna ustavno donese i plan upravljanja, u ovom slučaju Parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje. S obzirom da u Hrvatskoj imamo 8 nacionalnih parkova i da su sada svi pokriveni sa prostornim planovima područja posebnih obilježja a to je dobro, na taj način su ti najvrjedniji hrvatski prirodni resursi, bar što se tiče zakonodavne regulative zaštićeni, no od 11 parkova prirode 6 smo prostornih planova donijeli, ovo je 7, ostaju još 4 čini mi se Lastovsko područje, Velebit, Papuk, Biokovo i Velebit, Velebit sam rekao. Dakle, pa evo to je također jedan od izazova da ministarstvo donese i ostale prostorne planove područja posebnih obilježja. Ovaj prostorni plan kojega ćemo odlukom usvojiti donesen je rekao bih u jednom interegnumu u kojemu se on donosi prema starome Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ali mu novi Zakon o prostornom uređenju koji je prošle godine donesen omogućava da ga Hrvatski sabor usvoji u obliku i po proceduri i po postupcima koja su definirana zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Tako da se meni čini da je upravo zbog te činjenice što je taj plan započet prema starim odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a donosimo ga u vrijeme kada je novi Zakon o prostornom uređenju na snazi na određeni način se miješaju određene odredbe koje su propisane starim zakonom i dio onih koji je donio novi zakon. Moram reći da je dojam, o tome je bilo riječi i na odborima, da je plan prilično načelan i da se očekivalo od ovakvog dokumenta kojega usvaja Hrvatski sabor i koji je pod posebnom paskom i patronatom ministarstva, da je morao ići u nekakva konkretnija rješenja kada je u pitanju i zaštita tog prostora a i postupanja nakon usvajanja u Hrvatskom saboru ovog prostornog plana područja posebnih obilježja. S jedne strane to se ogleda u činjenici da su ako se ne varam svi dosada doneseni prostorni planovi područja posebnih obilježja u svojim odredbama sadržavali i obvezu da se na pojedinom prostoru koji je od posebno interesa utvrde izrada donošenja detaljnih planova ustvari urbanističkih planova uređenja. Pa smo tako gospođo ministrice pred pred ljetnu pauzu donijeli primjerice Prostorni plan područja od posebnih obilježja za Park prirode Medvednicu i tada ste izložili i s pravom i branili, i branili, iako je bilo i od naše strane primjedaba da se donošenje urbanističkih planova uređenje digne na državnu razinu za pojedine prostore tog parka prirode. Zašto to spominjem, to spominjem iz razloga što je i u tom Parku prirode Medvednica propisano bilo da se donesi urbanistički planovi uređenja što s ovim prijedlogom, odnosno s ovim prostornim planom nije slučaj. Dakle, mi sa ovim sa ovim prostornim planom, člankom 156. govorimo da ovaj plan neće propisivati obvezu donošenja urbanističkih planova uređenja već će tu prepustiti jedinicama lokalne samouprave da svojim prostornim planovima uređenja definiraju potrebu i namjenu, potrebu donošenja prostornih planova odnosno urbanističkih planova uređenja. To s jedne strane nije dobro iz razloga što kada bi ovaj plan utvrdio potrebu donošenja urbanističkih planova uređenja onda bi nad prostorom za koji je predviđen bila u potpunosti odnosno ograničena i moguća gradnja do donošenje samih …/Govornik se ne razumije./… a mislim kada govorimo o ovakvim vrijednim prostorima u Republici Hrvatskoj da onda ovaj Sabor, odnosno ministarstvo, odnosno Vlada koja je predlagatelj, trebala je utvrditi koji su to prostori koji bi obvezno trebali u slučaju proširenja, u slučaju omogućavanja bilo kakvih projekata i realizacije projekta da je trebalo da to danas Hrvatski sabor usvoji točno propisane prostore gdje je moguće, gdje je to moguće realizirati. Naime, na tom tragu je i javna ustanova dala ozbiljnu primjedbu, barem po meni gdje kaže prepuštanje planovima nižeg reda, određivanje i područja mogućeg širenja naselja, nedefiniranje područja za planinarske i lovačke domove, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva uz ograničenja u korištenju zone i krajobraza mogle bi imati znatan negativan utjecaj na temeljnu značajku parka. Ja se slažem s time i držim da je doista bilo bolje da ste ovim planom propisali prostore gdje ćemo donositi detaljnije planove i onda jasno, osim toga i navesti koji su to konkretne smjernice kojima će se voditi, kad se budu ti planovi usvajali. Druga stvar, točno je i o tome je već rečeno i prije mene, da je na tom prostoru doista nastupila značajna depopulacija stanovništva, da je čini mi se u zadnjih 40 godina 4 puta manje stanovnika na tom prostoru nego što je bilo prije i da je potrebno omogućiti područja gdje je moguća gradnja, proširenje građevinskih područja, itd., itd. No pitanje da li je ovim planom trebalo bolje razmotriti, utvrditi činjenicu da je sada, do sada 35% neizgrađenog građevinskog zemljišta na prostoru parka prirode pa onda bolje pojasniti mogućnosti kada će doći do eventualnog proširenja građevinskog područja u zaštićenim prostorima prirode, kao što su u ovom slučaju Park prirode prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Ono što mi se čini da je također nastalo kao previd, to je da je u kartografskom prikazu koji prati ovaj prostorni plan nesklad između grafičkog i tekstualnog dijela, naime na stranicama ministarstva kada pokušate, iako je vrlo sitno mjerilo, odnosno nije moguće … prepoznati, ali kada vi pogledate taj kartografski prikaz u kojem su uređene zone naselja i dalje stoji obveza izrade 8 urbaničkih planova uređenja što je i bilo svojedobno u nacrtu prijedloga plana od čega se kasnije odustalo, ali je još uvijek na kartografskim prikazima ta, ostala je obveza izrade 8 …, a člankom 156. je rečeno da ovaj plan ne utvrđuje obvezu izrade detaljnijih planova što je u neskladu, ne znam kako je to nastalo, možda kasnije nam gospođa ministrica to kaže. Druga stvar, kada se donosi određeni prostorni plan i ako smo prostornim planom utvrdili čitavi vodno gospodarski sustav, energetski sustav, sustav pošte i elektroničkih komunikacija, onda je on obveza kako će se po tim infrastrukturnim projektima postupati. Jedna formulacija koja govori da se prostornim planovima užih područja može odstupiti od onoga što je riješeno ovim planom ako se ponude racionalna rješenja, nije dobra, to ja moram reći, nisam za takvu za takvu odredbu čuo, već ako se utvrdi racionalnim pristupom da je potrebno nešto izmijeniti, onda se mijenja plan, a ne donositi rješenja koja neće biti u skladu s planom i trajno će odstupati od samoga plana. Dakle, ako postoje rješenja koja treba promijeniti, onda treba mijenjati i plan, a ne da i plan i dalje ostane onakav kakav je, a kasnije građevinskim dozvolama ili realizacijom pojedinih projekata odstupati od plana i da to prihvatimo. I također s obzirom, to može biti opravdanje, činjenica je da se s planom počelo raditi davno je i odredba u članku 153. stavku 1. koja govori da će se provedba i razrada navedenih mjera provoditi putem programa mjera za unapređenje stanja u prostoru. mjera za unapređenje stanja u prostoru više ne postoji kao obveza u okviru prostornog planiranja … regulative prostornog planiranje u Hrvatskoj, ona je davnom izmjenom zakona, ja se sad točno ne sjećam koje godine, čini mi se 2009., nisam siguran, od toga se odustalo. Sada je obveza jedinica lokalne samouprave i drugih i županija, itd., pa i Hrvatskog sabora da donosi izvješće o stanju u prostoru, a na kraju tog izvješća se mogu propisati smjernice kako i na koji način dalje unaprijediti prostor. Dakle, ovakva formulacija koja je u članku 153. jednostavno nije aktualna, izvješće, odnosno program mjera za unapređenje stanja u prostoru više ne postoji, prema tome kao potreba, kao obveza jedinica lokalne samouprave i kao potreba i obveza županija pa ne vidim zašto bi takva formulacija bila u zakonu. Pretpostavljam da je to iz razloga što je ovaj zakon, ovaj plan rađen dugi niz godina, u međuvremenu je zakon mijenjan, ali je to ostalo kao, ostalo je i dalje ovdje u samom tekstualnom dijelu. Dakle, da zaključim, dobro je donijeti plan. Ja držim da je i ovakav plan bolji nego da ga nema. On ima određene manjkavosti koje je sam iznio, ja držim da predlagatelj nikako nije smio odstupiti od potrebe da se ovim planom rješavaju pojedini prostori koji su od posebnog interesa i gdje je moguće donositi detaljnije planove, da je te prostore trebalo popisati, utvrditi, za njih donijeti osnovne smjernice kako će ti planovi izgledati, a ne to prepuštati u cijelosti jedinicama lokalne samouprave. Ja sam jedan od onih koji držim da je potrebna dana centralizacija upravljanja prostorom pa i prostornog uređenja, to vi jako dobro znate, ali kada su u pitanju nacionalni parkovi, parkovi prirode, onda ministarstvo je ono koje će prepustiti i onako prema zakonu donošenje tih planova jedinicama lokalne samouprave, ali je za bitne elemente zaštite prostora, a posebno parkova prirode, a da ne govorim nacionalnih parkova i dalje škare moraju biti u rukama ministarstva, u rukama središnje vlasti i propisivati gdje se nešto može, gdje se ne može ili ako se može, u kojoj se mjeri može. Zato držim da su, premda jesu ovdje mjere u ovom prostornom planu područja posebnih obilježja navedene, one su trebale ići korak dalje, propisati još potrebu detaljnijih planova, odnosno … i navesti što bi se tim i u kojoj mjeri moglo događati na tom prostoru kroz donošenje takvih planova. Evo, usprkos tome, govorim, mi ćemo u klubu podržati ovaj prijedlog odluke kojom se usvaja, donosi zakon, odnosno prostorni plan područja posebnih obilježja, u ovom slučaju Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Hvala. **Batinić, Prelazimo na pojedinačnu raspravu Mirela Holy, nema je, gubi pravo na raspravu. Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnicom. O samom prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana govorila je odlično ministrica, podržavam to, moj kolega u ime kluba Ivica Mandić također podržava. I ja bih krenuo u svoju raspravu sa nekoliko tvrdnji koje mislim da su za sve nas važne. ljepota prirode i bioraznolikost u Hrvatskoj da je to najljepši dar koji smo kao građani Hrvatske svojim rođenjem uopće mogli dobiti i oni čine naše živote puno ljepšima a uvjete života znatno kvalitetnijima. Drugo, ljepota hrvatskog okoliša sastavni je dio osobnog identiteta svakog hrvatskog građana ili građanke i stoga je njezina vrijednost naprosto nemjerljiva, ljepota prirode i bioraznolikost čine Hrvatsku jednom od najljepših zemalja na svijetu. Očuvanja ljepote prirode bioraznolikosti u Hrvatskoj su šansa Hrvatske za pogled i promjenu paradigme razvoja u smjeru zelenih tehnologija, zdrave hrane, čistih industrija. bioraznolikosti ne smiju se gledati isključivo kroz oči povećanja broja turista i razvoja turističke privrede, zaštite, očuvanje, relativizacija bioraznolikosti i prirodnih ljepota mora biti prvenstveno u svrhu podizanja kvalitete života građana Hrvatske i naših potomaka. I onako turizam nije i ne smije biti prioritetna grana privređivanja u Hrvatskoj, to je samo Bogom dana grana privređivanja koja je samo šlag na torti uspješnog gospodarstva, ali to je jedna druga tema. Zahvaljujući … zahvaljujući dugogodišnjoj zapuštenosti, nerazvijenosti, nečistih industrija, devastacijskih djelatnosti Hrvatska danas ima zavidnu razinu uščuvanog okoliša i očuvanosti bioraznolikosti posebno u Europi. neka hrvatska područja su našom ljudskom intervencijom dramatično devastirana i potrebne su hitne beskompromisne akcije u spašavanju istih. Hrvatska nažalost zbog određenih objektivnih i subjektivnih razloga još uvijek nedovoljno čini kako bi sustavno i u potpunosti zaštitila svoje prirodne ljepote pa čak i u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, a kamoli u nezaštićenim područjima. I ulaskom Hrvatske u EU dobili smo dodatnu priliku i šansu da pojačano i znatno uspješnije zaštitimo svoj okoliš, prirodne i kulturne ljepote te biološku raznolikost i da razvijamo one industrije koje su održive i koje će nam koristiti u zaštiti okoliša. Vezano uz sve to zajedno nije na odmet ponoviti da imamo 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i 2 stroga rezervata i to su da ponovim Nacionalni parkovi Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak i Sjeverni Velebit.

Samo hrvatski nacionalni parkovi obuhvaćaju oko milijun kvadratnih kilometara površine Hrvatske što je preko 1% ukupne površine RH. Ukupno zaštićena područja čine 8,7 površine RH. Nacionalni parkovi i parkovi prirode raspoređeni su po području cijele Hrvatske od Slavonije preko središnje Hrvatske do Istre i Primorja, Like, te srednje i južne Dalmacije. I brojna druga nezaštićena područja Hrvatske ističu se endemskim vrstama, biološkim raznolikostima, jedinstvenim prirodnim pojavama. Parko prirode je prostor prirodne ljepote u kojem su ljudske aktivnosti dozvoljene, ali bez narušavanja sklada prirode. Park prirode je definiran člankom 13. Zakona o zaštiti prirode RH, prostorno prostorno ili prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne ili nacionalne važnost s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističkim rekreacijskim vrijednostima. Zapadno od Zagreba nalazi se Park prirode Žumberak Samoborsko gorje, ističe se kršikm fenomenima, netipičnim za prostore uz Panonsku nizinu, dubokim kanjonima, bistrim rječicama punih slapova i prostranim cvjetnim livadama. Osobitost Žumberka je i što što ovdje na višim dijelovima gore žive ljudi u slikovitim selima na strmim brežuljcima. Većina su stanovnika potomci čuvenih hrvatskih čuvara mora Uskoka iz Senja. I kako je dio njih grkokatoličke vjere žumberačka sela krase brojne slikovite crkvice uključujući i najviši vrh Žumberačke gore od 1102m visine Sv. Geru. U seocu Dujtrovcu možemo pronaći jednu uz druge rimokatoličku i grkokatoličku crkvu. Podnožje Žumberka Samoborskog gorja je pitomije osobito vinorodno područje Plešivice. Za Samoborsko su gorje znakoviti trsovi loze sukladno uklopljeni u krajolik te brojne gradine na okolnim brdima kao što je stari Samobor. Park prirode Žumberak Samoborsko gorje osim bogatstva raznih bioloških raznolikosti te posebnost brojnih naselja u njemu karakterizira i blizina velikog grada Zagreba, te praktično na pol podijeljenost sa susjednom Slovenijom. Treba napomenuti poraznu činjenicu da je stanovništvo Žumberka u posljednjih 100 godina smanjeno za pet puta. Te dvije činjenice otvaraju značajne mogućnosti razvoja. Prvo u animaciji promocije raznih oblika turizma među građanima Zagreba i njihovim mogućnosti i B u mogućnosti prekogranične suradnje i korištenja europskih fondova za zajedničke prekogranične projekte. Mogućnost značajnog razvoja izletničkog i sportskog turizma s obzirom na blizinu velikom grada otvara mogućnost zadržavanja autohtonog stanovništva, ali i dodatnog naseljavanja te otvaranja novih radnih mjesta u poljoprivredi i turizmu. Europski fondovi omogućavaju realizaciju modernih programa i projekata projekata navedenih poljoprivrede i turizma, to je potencijal koji se ne bi smio olako zanemariti. Iz ove govornice pozivam sve potencijalno zainteresirane pojedince i pojedinke da se upuste u uzbudljivu avanturu privatnog poduzetništva, proizvodnje najzdravije ekološke hrane, zdravog održivog turizma na Žumberku, Samoborskom gorju, jasno najviše inicijative očekuje se od samih žitelja Žumberka, odnosno Samoborskog gorja. Država mora biti tu da takve inicijative bezrezervno podrži. Hrvatska je što je opće poznato prirodnim ljepotama jedna od najljepših zemalja svijeta. Uz prirodne ljepote i biološku raznolikost, jedinstvenost određenih vrsta flore i faune, s tim je Hrvatska prebogata i kulturnih nasljeđem. Sve to nas stavlja u poziciju vječnih čuvara navedenih vrijednosti za nas, naše potomke, za Europu i svijet. A u svoj puniti navedenih ljepota i zdravog življenja …/Govornik se ne razumije./… suvremenici i naš je život po klimi i okolišu jedan od najkvalitetnijih uopće. Tom pridonosi i Žumberak. I zato je više nego pohvalno da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donosi pred ovaj Visoki dom Prostorni plan Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje koji svakako treba prihvatiti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Blažeković me je baš potakao da se javim za repliku jer je uistinu sagledao Park prirode, Žumberak, Samoborsko gorje sa jedne sasvim drugačije perspektive, sa perspektive iz koje ga doživljavamo mi stanovnici Zagrebačke županije. I svi vi koji ste danas govorili na tragu toga da je ovo jedna posebnost, uistinu jest i potrebno je zaštiti na sve moguće načine i to država sada i čini a vidi se i iz ovih odluka koje slijede a koje su od državnog značaja za daljnje uređenje i urbanistički plan uređenja i vršne zone i urbanistički plan uređenja skijališnog kompleksa i sve ono drugo što će se događati na ovome području je činjenica koja ukazuje na to da nam je područje Žumberka i Parka prirode Samoborskog gorja iznimno važno. Ali ono što su svi primijetili u svojim raspravama i što možda treba posebno u ovom Visokom domu naglasiti je zabrinutost za gubitak stanovništva ovoga područja koje je unazad nekoliko desetaka godina u velikom broju smanjeno i koje se zapravo gubi. S druge strane ta depopulacija stvara osnovu da ovaj prostor i dana a i za budućnost bude zapravo jedan kompleksni eko park, koji je potpuno osiguran od različitih mogućnosti zagađenja. I možda i ovaj vaš poziv i apel za sve one poduzetnike, mlade ljude sa idejama u tako uistinu velikoj blizini gradu Zagrebu može pružiti novu poduzetničku ideju i novi prostor za razvoj neke od eko poljoprivreda naslanjajući se na

Javio sam se na odgovor vaše replike samo da još jedanput ponovim važnost raznih mogućnosti koje se i ovakvim načinom, donošenja ovakvih planova otvaraju pred zainteresirane ljude prvenstveno gdje je normalno da mislim na mlade ljude, poduzetnike koji bi mogli sa svojom kreacijom, sa svojom imaginacijom ući u tu jednu uzbudljivu djelatnost kao što jest poduzetništvo, jedno vrlo uzbudljivo, napeto, puno natjecanja sa puno adrenalina ali koje može donijeti značajne osobne i satisfakcije ali i materijalne koristi. I ovakvi planovi stvarno otvaraju mogućnosti potpuno drugačijeg pogleda na zapošljavanje i na samozapošljavanje što nam je vjerujem u ovom trenutku u nizu daljih godina sigurno izuzetno bitno za cijelu zemlju jer smo mala zemlja, mi nismo velika zemlja. I treba malo mijenjati paradigmu odnosa spram samozapošljavanja, spram privatnog poduzetništva i to je ja vjerujem najispravnija dugoročna strategija razvoja naše zemlje. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo. Evo nekoliko rečenica oko tema koje su se ovdje otvorile. Dakle možda da ponovimo činjenicu da je pred ovim uvaženim Domom 1999. odnosno ovaj uvaženi Dom utvrdio granice Parka prirode prostorni plan mi radimo samo u okviru granica parka prirode koji su utvrđeni. I tu su odgovori uvaženom zastupniku gdje se otvorila tema granica i otvorila tema Svete Gere. 1999. utvrđene su granice parka prirode i prostorni plan se odnosi na te granice koje su utvrđene. Kada te granice budu drugačije mi ćemo i mijenjati prostorni plan. Prostornim planom se daju prostorno planska rješenja i mogućnosti daljnjeg razvoja. Kao što je i uvaženi zastupnik gospodin Bačić nekoliko puta rekao riječ je o prostornom planu koji je započet u jednom drugom kontekstu i 2004. bio je jedan Zakon o prostornom, dakle bio je Zakon o prostornom uređenju, 2007. je taj zakon promijenjen u Zakon o prostornom uređenju i gradnji. siječnja 2014. je novi Zakon o prostornom uređenju. 2013. je trebalo donijeti odluku da li sa tim prostornim planom dovršiti ga sukladno zakonu iz 2007. ili sve aktivnosti u jednom času zamrznuti, vidjeti podloge koje su nam odgovarajuće i krenuti po novom Zakonu o prostornom uređenju koji je ovaj uvaženi Dom izglasao krajem prošle godine i na snazi je od 1. 1. 2014. Zaključili smo i ja se sa time apsolutno slažem, za bilo koji prostor treba donijeti prostorni plan, treba ga staviti u funkciju, vidjeti gdje su problemi i onda se puno jednostavnije mijenja i puno jednostavnije možete činiti dalje

si ne otvaramo daljnje procedure i daljnje procese. Ono što je na našim web stranicama bilo objavljeno, to je bio prostorni plan koji je bio u javnoj raspravi. Prostorni plan koji je bio u javnoj raspravi je imao nešto veće prostore namijenjene za razvoj turizma nego što je danas. Dakle prostorni planeri uvijek razmišljaju u smislu budućnosti daljnjeg razvoja. Riječ je o jednom prostoru gdje apsolutno mi to zajedno činimo i sa našim kolegama s aspekta zaštite prirodne i kulturne baštine. Budući da je kroz proces nakon javne rasprave temeljem primjedbi, temeljem svih suglasnosti koje su bile, ti prostori znatno smanjeni od onog što je bilo se je odlučilo da urbanistički planovi uređenja ne bi bili i da s njim ne bi mogli nešto dalje dobiti. No međutim zaista je riječ o jednom planu koji je rađen sukladno jednom zakonu, no međutim taj plan ima osnov što je jako bitno, a to je mogućnosti razvoja, mogućnosti daljnjeg napretka ovog prostora i ono što je preduvjet, a preduvjet je da imamo iza iza toga plan upravljanja javnom ustanovom Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, dakle da ustanova može donijeti svoj plan upravljanja. Tu se otvorilo i pitanje turizma. Dakle u članku 79. i u članku 80. govori se o jednodnevnom, o višednevnom turizmu, govori se o tome što su u smislu tog turizma treba napraviti i tu iz podataka koje ima i vidi se da se spominje različite vidove turizma i osnov za različite vidove turizma. I postoji još jedna stvar koja se otvorila, otvorila se kao kao tema na odborima, a mislim da je i tu u diskusiji u jednom času bilo spomenuto, a to je infrastruktura. U bilo kojem prostoru, ja to u svojoj glavi tako nastojim dijeliti na vidljive i nevidljive projekte. Vidljivi projekti su vam zgrade, vidljivi projekti su vam kuće, a nevidljivi projekti su infrastruktura. To je ono što vam je krvotok, što vam je mreža da vam bilo koji prostor ima mogućnost daljnjeg napretka. U te nevidljive projekte koji su pod zemljom ili eventualno površinski ulaže se strašno strašno puno novaca, energije, truda, a oni su osnov za razvitak bilo kojeg prostora. I tu je bila velika diskusija se vodila već i u zadnjoj javnoj raspravi oko državne cesta, da li državna cesta, da li ju proglasiti državnom cestom, da li je ostaviti na razini nekakve lokalne ceste i zaključak je bio-puno bolje ju je proglasiti državnom cestom iz jednostavnog razloga što možete tada kontrolirati početak, kraj, održavanje. Jer neće biti razvitka kao što je uvaženi zastupnik rekao ovog kraja bez niza nevidljivih projekata koji su potrebni, jer kad su oni dobro napravljeni onda mogu doći i svi drugi projekti i projekti koji su bitni za gospodarstvo i biti pokretači razvoja parkova prirode i nacionalnih parkova. Ja možda koristim i ovo mjesto da spomenem i činjenicu koju trebamo znati, a to je mi i ovim našim područjima imamo 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode i uvijek kada se nešto proglašava ili nacionalnim parkom ili parkom prirode vi od lokalnog stanovništva dobijete, neću reći, dobijete jednu zabrinutost. zabrinutost. Oni kažu vi nastavljate rezervat, ne dajete nam mogućnosti daljnjeg razvoja, mi tu ostajemo kao u izlogu pa će drugi doći i gledati. Iskustva koja možemo vidjeti od drugih zemalja Europske unije, a i iskustva koja možemo vidjeti i kod nas, tome nije tako. Dakle treba prepoznati komparativne prednosti, treba te komparativne prednosti naglašavati i treba taj kraj vidjeti koje su prednosti življenja i u tom kraju. I zasigurno, ono što je ovdje rečeno, riječ je o prostoru koji je 30 od Grada Zagreba. Ne zaboravite, od stambenog fonda 35% ne koristi se za stalno stanovanje nego za povremeno stanovanje. To znači da su građani u potrebi odlaska iz grada prepoznali komparativnu prednost takvog kraja. A ono što treba prepoznati, treba prepoznati i za razvoj gospodarstva. Ovaj prostorni plan je dao mogućnosti ne samo stanovanja nego je dao mogućnosti i razvoja gospodarstva. Mi u ministarstvu smo zadovoljni što imamo prostorni plan. Ja ću ponoviti možda i riječi uvaženog zastupnika Bačića koji kaže mi ćemo podržati taj plan, imamo primjedbe, ali je dobro imati plan. Zaista, mi smo ponosni i mislim da svi zajedno trebamo biti ponosni u bilo kojem času kad svoje najvrjednije dijelove, a to su nacionalni parkovi i parkovi prirode omogućujemo da se tu donose prostorni planovi jer su oni preduvjeti za plan upravljanja tim područjem i preduvjeti za razvoj tih područja, a ta područja imaju zaista velikih mogućnosti daljnjeg razvoja. Evo hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Ivica Mandić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena ministrice, pa ono što ste vi rekli ja se potpuno slažem da je najvrjednije što Republika Hrvatska ima po pitanju prirodnih, kulturnih i turističkih ljepota su nacionalni parkovi i parkovi prirode. Ono što mene kao saborskog zastupnika zanima, da li mi dovoljno dobro, dovoljno kvalitetno prezentiramo ta naša kulturna, prirodna i turistička dobra. vas zamolio, vi obično izvršavate ono što prihvatite i što namjeravate napraviti, da Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvo turizma izda publikaciju u kojem bi bili naznačeni parkovi prirode i nacionalni parkovi. Jer mislim da je to najbolja legitimacija Republike Hrvatske u svijetu, a mislim da bi takvu publikaciju vrlo rado i svi saborski zastupnici koji predstavljaju Republiku Hrvatsku u svijetu rado ponijeli i pokazali ljepote i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeća replika, Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Oprostite gospodine potpredsjedniče, samo kolegi Mandiću iako je replika ministrici, to bi ministar turizma trebao da kažem možda odštampati ovakav jedan letak sa parkovima prirode i nacionalnim parkovima u Republici Hrvatskoj. Ali evo gospođi ministrici replika. Naime, vi ste rekli da u članku 78. postoje točno pobrojane aktivnosti u svezi ugostiteljstva i turizma, a pri tome se osvrčući na moje izlaganje gdje sam rekao da na stranici 3. piše i vjerski turizam i da postoje mogućnosti i tzv. hajde da kažem uvjetno rečeno povijesnog turizma gdje sam spomenuo dolaske tisuće ljudi na jedan ili dva dana u predio Sošica blizu jama Jazovka, gdje postoje mogućnosti, dakle između ostalih ovih 8 stavaka i taj dio. Taj dio nije izrijekom naveden, narečen, pa čak ni blizu nema ni jednog objašnjenja koji bi i u tom smislu nešto govorio. I I rekao sam da nemamo tog evo piše u uvodu i vjerskog dijela turizma, ali nigdje nema uvod u daljnjem tekstu zakona nema. Ni u članku 78. toga nema. A što sam govorio o Svetoj Geri, rekao sam da se planira izletište. Ali kako ga učiniti izletištem ako je na njemu slovenska vojska? Dakle, ja ne negiram suverenitet Republike Hrvatske, naprotiv. Ja sam govorio u ime toga da se napokon realizira suverenitet Republike Hrvatske i nad Svetom Gerom koja je katastarski i na svaki drugi način hrvatska. Ali na žalost mi imamo problem sa tvrdoglavim Slovencima, valjda se zato zove Trdinov vrh po njihovom koji to negiraju stalno i to se mora riješiti to se mora riješiti u okviru i Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje.